на 1 март 2019 г. Виждам председателите на двете комисии, които имат доклади. Давам думата на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление да представи Доклада. Заповядайте, господин Веселинов.

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 15 март 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерския съвет на 1 март 2019 г. В заседанието на Комисията взеха участие господин Валентин Йовев – заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Националното сдружение на общините в Република От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Валентин Йовев. Целта на Законопроекта е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, да подпомагат службите по по геодезия, картография и кадастър (СГКК). С направените изменения и допълнения в разпоредбите на Закона се урежда възможността за лица, придобили правоспособност по реда на Закона които са търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат дейността на службите по геодезия, картография и кадастър, като предоставят на хартиен носител най-търсените официални документи скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите ще бъдат получавани чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, геодезия, картография и кадастър. Правоспособните лица ще предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване. Тази дейност на правоспособните лица ще се контролира от Агенцията, като информация относно това, кои правоспособни лица извършват посочените дейности, ще се отбелязва в съответния регистър. Детайлна уредба на реда и условията за осъществяване и прекратяване на дейността и видовете документи, които правоспособните лица ще предоставят, ще се определи в подзаконов нормативен акт – Наредбата за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър , да поддържат и да повишават професионалната си квалификация. Правоспособните лица се задължават да преминават курсове на всеки 2 години след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс. Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър ще се провеждат по програма, одобрена от Агенцията. Курсовете ще се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит при провеждане на обучения в областта на кадастъра. Предложена е промяна относно налагането на санкции на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, които при изпълнение на дейността си са нарушили нормативните изисквания и нарушението е повторно. Предлага се изменение, с което се въвежда изискване изработеният от правоспособното лице проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри да се подава в цифров вид по електронен път вместо на хартия. Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от Агенцията чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. В Преходните и заключителни разпоредби са предложени промени в Закона за геодезията и картографията, с които се цели актуализиране и прецизиране на текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни или непълни, или не съответстват изцяло на дейностите, регламентирани в други нормативни актове, или на практическото изпълнение, вследствие въвеждането на най-съвременните технологии в геодезическата практика. Предложени са и промени в Закона за устройство на територията, с които се цели облекчаване на административната тежест при провеждане на процедурата по въвеждане на строежи и сгради в експлоатация, като за възложителя на обекта отпада задължението да предоставя на органите, въвеждащи обектите в експлоатация, документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменението е свързано с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, съгласно което се въвежда задължение за Агенцията да осигури достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, с цел те да извършват служебна проверка за това, дали обектите са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. С оглед на необходимостта от извършване на промени и в подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона които трябва да бъдат приведени в съответствие с измененията, произтичащи от този закон, е предвидено Законопроектът да влезе в сила в тримесечен срок от публикуването му в „Държавен вестник”. В резултат на реализиране на промените в Закона ще бъде подпомогната дейността на службите по геодезия, картография и кадастър, ще се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като, от една страна, ще се даде възможност да се създадат нови точки за достъп до услугите на кадастъра, а от друга, ще бъде освободен ресурс на службите по геодезия, картография и кадастър, като служителите ще насочат своята дейност върху контрола на дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните и по поддържането им в актуално състояние. Това ще подобри качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри и ще повиши удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги. В становището на Националното сдружение на общините е изразена принципна подкрепа на Законопроекта, като е направено предложение за разпределение на постъпленията от таксите за оказани услуги от общините, като част от приходите постъпват в общинския бюджет. В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа към Законопроекта, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби между двете гласувания. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект

Продължаваме с представянето на Доклада на Комисията по отбрана. Генерал Попов, имате думата. ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми ученици от град Първомай! „ДОКЛАД на Комисията по отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-0-11, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 1 март 2019 г. На редовно заседание, проведено на 14 март 2019 г.,

Присъстваха заместник-министрите на отбраната Атанас Запрянов и Анатоли Величков, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев и началникът на политическия кабинет Весела Начева-Кръстева, както и експерти от двете ведомства. Законопроектът беше представен от заместник-министър Йовев, който изложи аргументите за предложените промени и допълнения. Той отбеляза, че основната цел на промените е подобряване на административното обслужване на всички потребители на кадастрални услуги, което, поради огромния обем от искания за ползване на данни, на настоящия етап се извършва със затруднения и изчакване във времето. предложенията се създава правна възможност за лицата, които придобиват правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър. Лицата ще имат отдалечен достъп до информационната система по кадастъра и ще предоставят на хартиен носител на потребителите най-търсените документи – скици, схеми и удостоверения за наличие и липса на данни, силата на официален документ. Те не могат да променят данните, а само с подписа си ще удостоверяват това, което са получили от информационния масив. Проектозаконът посочва от кои категории могат да бъдат правоспособните лица – основно инженери-геодезисти, които ще притежават необходимия сертификат. Подборът, квалификацията и контролът на разширения кръг правоспособни е регламентиран. Предлагат се и сурови, и справедливи санкции при нарушаване разпоредбите на Закона. преходните и заключителни разпоредби се извършват промени и в Закона за геодезия и картография с оглед на прецизиране и допълване на дейностите по поддържане поддържане на държавната геодезическа мрежа и срока за обновяване на държавните топографски карти. Измененията са подкрепени и съгласувани от Военно-географската служба на Министерството на отбраната. Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов представи становище на Министерството на отбраната, което напълно подкрепя Законопроекта. Законопроектът е разпределен на Комисията по отбрана, поради факта че Министерството на отбраната е ведомството с редица задължения, а министърът – с отговорности по Закона за геодезия и картография. След обсъждането на Законопроекта и изразеното единодушно мнение за подкрепа беше проведено гласуване:

предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен в

залата. Ще има ли становище на вносител, господин Заместник-министър? Не. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Господин Ненков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, гости! Законопроектът за кадастъра и имотния регистър може да се определи като част от продължаващата реформа през последните години във връзка с подобряване качеството на услугите в интерес на гражданите и бизнеса. Днешният Законопроект е част от поредицата законопроекти, които през последните години гласувахме именно в тази насока.

със свой подпис и печат тези скици. През 2016 г. направихме още една крачка в тази посока, като дадохме възможност на службите по земеделие, които са десетки в страната, също да имат отдалечен достъп и да предоставят същите услуги на гражданите и на бизнеса. Основното, което правим в този законопроект,

Това, което се предвижда в Законопроекта, и ние ще го подкрепим, е правоспособните лица, които на този етап наброяват над 2200 лица, да имат също възможност – до този момент имаха възможност за достъп до системата само информативно, сега реално – както и нотариусите, както и службите по земеделие ще имат такъв отдалечен достъп и ще могат да предоставят и на хартиен носител. Първо ще изискват информацията по електронен път, след това може да я предоставят на гражданите на хартиен носител за техните нужди. Второто, което е важно да се отбележи, е, че се дава възможност и на съдебната система – когато има необходимост, също да има такъв ограничен достъп, за да не се налага излишна административна размяна на кореспонденция между Агенцията по кадастър, службите по геодезия и кадастър и Считаме, че този отдалечен достъп ще осигури много по-добра работа между двете служби – съдебната система и Агенцията, така че наистина да не се губи време.

горе-долу около 18 хиляди са заявките за месец. Сами разбирате, че Агенцията, независимо че последната година се увеличи щатната ѝ бройка, няма как да смогне и това е факт, видимо е, че всяка поискана услуга от Агенцията, за съжаление, се бави. Това нарушава инвестиционния процес и е в пряк ущърб на гражданите и бизнеса. Считаме, че давайки възможност и на правоспособните лица да извършват тази услуга от името на Агенцията, ще се улесни този достъп до информация и наистина няма да се бавят гражданите и фирмите, когато имат необходимост от съответната информация.

през две години, като за тази цел ще ангажираме всичките университети, които имат отношение по архитектура и градоустройство. Много важно е също така да отбележим, че и общините, включително и районните администрации, тъй като все пак като представител на София това пряко засяга гражданите на града,

възможността в бъдеще част от приходите да остават в общинските администрации ще стимулира да извършват тази услуга в името и в интереса на инвестиционния процес в цялата страна, в частност в град София. град София. Считам, че Законопроектът е своевременен. Категорично смятам, че трябва да бъде подкрепен, разбира се, с условие, че между първо и второ гласуване, ако има съществени поправки, трябва да бъдат разгледани и подложени на гласуване. Смятам, че Законът наистина е

много по-лесно достъпна, в рамките на сроковете, които са регламентирани, а не да се стига до забавяне, изнервяне, опашки, защото службата по геодезия, картография и кадастър в големите градове наистина е много натоварена, с много чакащи.

Считаме, че Агенцията и службите наистина трябва да се занимават основно с тази си дейност, а пък гражданите по различни начини – или чрез лицата, които са вписани и са правоспособни, чрез нотариусите, чрез юридически лица да получават достъп и да не се забавя процесът. Благодаря за вниманието. Надявам се да подкрепите Законопроекта. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ненков. Има ли реплики? Няма реплики. Други изказвания? Господин Али, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Движението за права и свободи“ ще подкрепи на първо четене Законопроекта, разбира се, като между първо и второ четене ще имаме определени предложения. Господин Ненков спомена много от нещата, които би трябвало да бъдат направени. Самият Законопроект има резон,

Гражданите и юридическите лица, които подават молби за такива удостоверения, за съжаление, вече се забавят дори и в рамките на половин година, минимум – три месеца. Има огромен наплив, знаете – и наследници, и фирми, които тепърва ще строят, винаги се обръщат към тези агенции и може би огромният проблем е поради липсата на кадри в малките населени места и достъпа до самата информация. От „Движението за права и свободи“ ще разгледаме предложенията и становищата на всички институции по тази тема и се надявам с общи усилия този законопроект наистина да стане факт, защото има смисъл от това, което се прави. Надяваме се, че специалистите, които ще работят, ще издават удостоверения и ще подпомагат Агенцията по кадастър,

Няма реплики. Други изказвания? Господин Колев, заповядайте, имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми колеги! Знаете как е фокусирано общественото мнение и внимание към услугите, които се предоставят от държавната администрация. Едно от големите недоволства, където се посочва, че има доста какво да се направи, е точно тази дейност в Кадастъра. в Кадастъра. По този начин ние бихме могли да отговорим на общественото мнение, без да се налага да назначаваме хиляди служители в администрацията, за да

колегите сме си говорили и със специалистите за това, че няма да пострада бюджетът, тоест приходната част няма да бъде намалена, тя също ще се запази. Ефектът е добър. С пълно единодушие нашата парламентарна група решихме, че ще подкрепим Законопроекта. Смятаме, че по този начин ще дадем на гражданите в държавата по-добра услуга. Да не говорим, че има

Надяваме се това да стане с взаимен интерес от обществото, от геодезистите, които ще го извършат, от самото Министерство и от нас, ако сега приемем този закон.

Не виждам. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902

Съгласно чл. 113 от нашия правилник, започваме с изложение на този, който е предложил изслушването. Господин Ненков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, Поводът за внесеното от мен изслушване на тема „Напредъкът по изграждането на автомагистрали и скоростни пътища в България“ е базиран на това, че през последните години, а и в следващите години се предвижда много сериозна строителна дейност именно в изграждането на инфраструктура от най-висок клас. Говорим за магистрали и за скоростни пътища. И ако навремето много се наслагваше тезата, че едва ли не асфалт не се яде и това беше лайтмотив на колегите отляво, то ние всъщност виждаме в ежедневната си работа, че във всеки парламентарен петъчен контрол повечето въпроси, които са зададени към министъра на регионалното развитие, са свързани с това. Оказа се наистина това, което ние винаги сме защитавали като теза, че без добра развита инфраструктура няма как да очакваме нито икономически растеж, нито гражданите могат да бъдат доволни. Без достатъчен, и то качествен достъп, няма как да очакваме бизнесът да бъде доволен, няма как да очакваме изостанали региони да настигат тези, които са много по-напреднали. И е факт, че Южна България е в пъти по-развита икономически. Една от причините е, че основната инфраструктура през последните години и основният ресурс беше насочен именно натам. Визирам автомагистрали „Тракия“, „Марица“, „Струма“. Това със сигурност дава своя ефект. Управленската програма на ГЕРБ и коалиционното споразумение, което имаме с колегите в „Обединени патриоти“, сме акцентирали през следващите години изграждането на довеждаща инфраструктура в Северна България. Искането за изслушването на министър Аврамова е именно в тази насока – да разберем, най-вече и гражданите да разберат, на какъв етап са проектите, които са започнати, говоря за: Русе – Велико Търново, Видин – София, автомагистрала „Хемус“. Това са все важни въпроси, без които няма как да отговорим на гражданите защо тези региони изостават, защо не са на икономическото ниво, на което искаме да бъдат. Надявам се в предстоящото изслушване отговорът на тези въпроси да бъде даден, за да могат гражданите да знаят в конкретни срокове, конкретни параметри кога дългоочакваното изграждане на тези пътища ще бъде факт.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Ненков, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря за тази тема и въпрос, който е поставен за изслушването днес, защото това е един от основните приоритети основните приоритети на правителството – устойчиво развитие на националната пътна мрежа като неделима част от общоевропейската пътна транспортна мрежа, което от своя страна е пряко свързано с процеси на приоритизиране и реализиране на конкретни проекти. От мащабността, с която се разгърна строителството през последните десет години, можем да отчетем, че имаме построени изцяло три магистрали. Това са „Тракия“, „Марица“ и „Люлин“, която отскоро е част от магистрала „Струма“. Самата магистрала „Струма“ също е на финалната права – остана да довършим участък от 40,6 км и през 2023 г. да е готова. Топ приоритет на правителството е магистрала „Хемус“, която сме амбицирани да довършим през 2024 г. Реализацията на проекти в пътния сектор ще се ускори с въвеждането на тол системата за тежкотоварните автомобили след 16 август 2019 г. Очакваме когато тя заработи в пълен мащаб – през 2020-а, да бъдат осигурени приходи от над 1 млрд. лв., като тези постъпления са значителен финансов ресурс, който може да бъде изразходван само за строителство на пътища и за рехабилитация на стари. Пътният сектор ще разполага с повече средства и ние, както и поколенията след нас, ще имаме осигурен ресурс за справяне с трупани с десетилетия нужди за подобряване на републиканската пътна мрежа, която в момента е над 20 хил. км. Да започнем със „Струма“. С доизграждането на магистрала „Струма“, която е част от коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“, предоставящ най-краткия маршрут между Западна Европа, Централна Европа и Бяло море и връзка на Европа с Азия, ще бъдат завършени всички големи пътни проекти в Южна България. Към настоящия момент от „Струма“ са изградени и въведени в експлоатация три лота: лот 1 „Долна Диканя – Дупница“; лот 2 „Дупница – Благоевград“, лот 4 „Сандански – Кулата“. процес на изпълнение е лот 3 „Благоевград – Сандански“ с дължина 64 км, който се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ и е разделен на няколко участъка: 3.1 „Благоевград – Крупник“, лот 3.1 тунел „Железница“, лот 3.2 „Кресненско дефиле“, лот 3.3 „Кресна – Сандански“, който беше въведен в експлоатация пет месеца предсрочно на 17 декември 2018

Има сключен договор от 30 декември 2015 г. за проектиране и строителство на лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ с изпълнител: автомагистрала „Струма“ лот 3.1 на стойност близо 186 млн. лв. с ДДС, както и договор от 30 декември 2015 г. за супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1 с изпълнител АМ „Струма“, лот 3.1 на стойност малко над 2 млн. лв. Физическият напредък по проекта е 48%, като очакван срок за завършване на строителството е 12 август 2019 Предстои срокът на договора да бъде удължен, поради възникнали непредвидени обстоятелства – преместване на част от откритите в него археологически структури, както и процедура по промяна на трасето на последните 3 км от участъка, свързани с промененото и одобрено трасе на лот 3.2. Тунел „Железница“ – има сключени договори за проектиране и строителство, както и за консултантски услуги и упражняване на строителен надзор с три обособени позиции. За обособена позиция 1, включваща обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“ има сключен договор от 16 октомври 2018 г. за проектиране и строителство. Срокът на договора започва да тече от 18 март 2019 г., а от март 2019 г. вече има и сключен договор за консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството. Към настоящия момент не е налице физически напредък. За обособена позиция 2 е сключен договор за проектиране и строителство през февруари 2019 г. с изпълнител „Автомагистрала „Струма“ тунел „2018“ на стойност 222 млн. 444 хил. 444 лв. Налице е от 26 февруари договор с предмет „Супервизия на проектирането и строителството на автомагистрала „Струма“, всъщност тунел „Железница“. За обособена позиция 3 има сключен договор от септември 2018 г. за проектиране и строителство с ПСД груп на стойност 22 млн. лв. Съгласно допълнително споразумение от 9 януари 2019 г. срокът започва да тече от 18 март 2019 г., като от месец март има и сключен договор за консултантски услуги „Упражняване на строителен надзор“. Предстои да дадем старт и на лот 3.2 – Кресненското дефиле. Стойността на проекта за лот 3.2 е 1 млрд. 267 млн. 934 хил.

Останалите средства ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Формулярът за кандидатстване на лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ е в процес на подготовка и предстои неговото процедиране за одобряване от Управляващия орган на Програмата и от Европейската комисия. За изграждането на тези два подучастъка предвиждаме автомагистрала „Струма“ да бъде напълно завършена през 2023 г. За да бъде изцяло завършен Трансевропейският коридор № 4 на територията на България по направлението, на който е автомагистрала „Струма“, предстои да изградим и участъка Видин – Монтана – Враца за Северозападна България. Проектът е разделен на следните участъци: Видин – Димово и Димово – Бела – Ружинци. За обекта има изработен технически проект. Успоредно с процедирането на Подробния устройствен план – парцеларен план, ще се обяви и проведе процедура за възлагане на строителството. За да съкратим сроковете, предстои обявяване на тръжните процедури през първата половина на 2019 г., като Проектът ще бъде разделен на следните позиции: обособена позиция 1 – път 1-1 Видин – Макреш; обособена позиция 2 – път 1-1 пътен възел пътен възел „Макреш“, пътен възел „Бела“, и обособена позиция 3 – път 1-1 пътен възел „Бела – Ружинци“. Относно участъците Ружинци – Монтана и Монтана – Враца техническият проект е изработен само за участъка Ружинци – Монтана, а за участъка Монтана – Враца е разработен и приет от Технически съвет на АПИ само идеен проект. Подготовката на Проект: път 1-1 Видин – Монтана – Враца се изпълнява по Оперативна програма програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Голяма е мобилизацията за реализация на Проекта от Мездра до Ботевград. Очаква се решението на Комисията за избор на изпълнител за допълнително проектиране и строителство с индикативна стойност 214 млн. 560 хил. лв. с ДДС

път Мездра – Враца. Краят на лот 2 е при км 174+800 край обхода на село Лютидол. Очаква се решението на Комисията за избор на изпълнител за допълнително проектиране и строителство с индикативна стойност 147 млн. 600 хил.

преди Ботевград. В случай че решенията не бъдат обжалвани, строителството ще започне веднага след сключване на договори с избраните изпълнители. Друг ключов проект е изграждането на новата магистрала „Европа“. За проектиране и строителство на обект „Модернизация“ на път 1-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1 до 15+500 с дължина 14,5 км, има сключен договор от 16 ноември 2018 г. на стойност 164 млн. 990 хил. 259 лв. с ДДС. Предстои избор на изпълнител за консултантската услуга във връзка с проектирането и строителството. На 15 февруари е сключен договор с „Трансконсулт“ на стойност 9 хил. 240 лв. с ДДС за провеждане на одит по пътна безопасност на Проекта. Индикативната

Одобреното финансиране е 40 млн. 258 хил. 818 лв. с ДДС, като съгласно решение на Министерския съвет останалите средства за цялостната реализация на Проекта се предвижда да бъдат осигурени от бюджета на Република България. На 21 декември 2018 г. за изготвяне на технически проект и строителство на пътя 1-8 Драгоман – пътен възел „Храбърско“, с дължина 17 км, има сключен договор „ГБС – Инфраструктурно строителство“ на стойност 117 млн. 360 хил. 358 лв. с ДДС. Приключили са отчуждителните процедури за директното трасе на обекта. Решението за избор на изпълнител на консултантски услуги към момента се обжалва. В случай че няма обжалване пред ВАС, ще бъде подписан договор след решение на КЗК. Срокът на строително-монтажните работи е 730 календарни дни. Строителството трябва да приключи 2021 г. Най-важният проект, по който се работи още от първия ден на правителството и за който Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ имат ангажимент, е завършване на автомагистрала „Хемус“. За нейното доизграждане е съставен стриктен график с дейности и срокове. Убедена съм, че при спазването му и добра организация е напълно реалистично до 2024 г. да имаме изцяло изградена автомагистрала от София до Варна. Автомагистрала „Хемус“ ще изпълнява функциите на главна пътна комуникация в Северна България, която ще осигурява връзките на столицата и големите градски центрове и ще подобри достъпността до инфраструктурните обекти с международно значение пристанища, летища и гранични контролно пропускателни пунктове. Още от миналата година общо над 25 км от северната магистрала вече са в активно изпълнение. Това е участъкът от Ябланица до пътен възел „Боаза“, и този между пътен възел „Белокопитово“ и пътен възел „Буково“. За обекта, който е между Ябланица и Боаза, има сключен договор от 2017 г. за за изпълнение на строително-монтажните работи. Към днешна дата имаме 75% общо изпълнение на обекта. Срокът е 910 дни.

в размер на близо 1 млрд. 350 млн. лв. с ДДС за изграждане на участъка от Боаза до пътния възел

като в първите три от тях има изготвени технически проекти. За участъците 4, 5, 6 – Плевен – Ловеч – Русе – Велико Търново, към момента има сключени договори за актуализиране и допълване на изработените подробни устройствени планове. Срокът за изпълнение на тази дейност е 45 дни. Участъкът Русе – Велико Търново до пътен възел „Буховци“ – км с габарит Г27 с по две ленти, е разделен на три подучастъка с цел осигуряване на оптимална, проектна и теренна обезпеченост. За двата подучастъка, които обхващат направлението Русе – Търново – Бяла – Попово, предстои да стартира тръжна процедура ЗОП с предмет „Изработване на разширен идеен проект за извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания“. За третия подучастък от път 2-51 до пътен възел „Буховци“, където започва участъкът от автомагистралата, от началото на 2019 г. е избран изпълнител за актуализация и допълване на изработените подробни устройствени планове.

Започваме със задаването на въпросите. Първият въпрос ще бъде поставен от парламентарната група на ГЕРБ. Господин Ташков, имате думата да зададете първия въпрос

ключовите пътни обекти в Република България, а именно автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Хемус“. Във връзка с неимоверно голямото увеличение на тежкотоварния тежкотоварния трафик и тежката експлоатация на тези магистрали – ключови пътни артерии на България, се наблюдава в определени участъци от автомагистралите износване на пътните покрития, нарушаване на конструкциите на определени участъци и пътни съоръжения. С приключване на зимния сезон и стартиране на активния строителен сезон сезон Министерството, и респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, имат възможност да предприемат действия за възстановяване на определени пътни участъци. Естествено, оценявам усилията, които полага Агенция „Пътна инфраструктура“, но към момента се наблюдават няколко такива участъка след Пловдив, Стара Загора, особено на автомагистрала „Тракия“. Смятате ли да предприемете някакви действия за възстановяване на тези пътни участъци? Имате ли определен ресурс, който може да бъде вложен за подобряване на експлоатационните характеристики на пътните артерии? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ташков. Министър Аврамова, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.

който в голямата си част е тежкотоварен, и затова е много важно тези пътни участъци и съоръжения да бъдат поддържани в добро експлоатационно състояние. Републиканската пътна мрежа, включително и съоръженията към тях, се следят от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Института по пътища и мостове и след констатиране на проблеми се предприемат действия. Знаете, че през 2018 г. беше направен преглед на всички мостови съоръжения, виадукти и тунели, които са по двете магистрали. Към настоящия момент – през януари тази година, е направен нов преглед на всички съоръжения и са приоритизирани такива, които трябва да бъдат възстановени и ремонтирани през 2019 г. На автомагистрала „Хемус“ – виадукт при км 19, тунел „Витиня“ – лявата тръба, знаете, че там се създават постоянно проблеми с преминаването; виадукт при км 36, 37, тунел „Ечемишка“ – лява тръба, участък от 389 до 400 – ляво платно, вече е стартирал ремонтът; пътен възел Суворово, участък от 406 до 416, от 393 до 400 – дясно платно.

15 и при км 20, като общата стойност при експертната оценка за ремонт на възстановителните работи е 127 млн. 194 хил. лв., като за посочените обекти към настоящия момент няма осигурено финансиране и за тях ще търсим допълнително от държавния бюджет. Допълнително са набелязани следните съоръжения и пътни участъци, нуждаещи се от ремонт: стоманеният виадукт при 35-и км на „Хемус“, на „Тракия“ – мост при 87-и, при 99-и, при 117-и км, железопътен надлез при 125-и км, 126-и – селскостопански надлез, директно трасе и прилежащите му съоръжения от 156-и до 208-и Към момента продължават ремонтните дейности на пет обекта на автомагистрала „Хемус“: - виадукт при км 19, съответно ляво и дясно платно и стълбовете, срок за завършване – декември 2019 г.; - виадукт при 36-и км – „Коренишки дол“, ляво и дясно платно и стълбове 3, 4, 5 и 6, като срокът за завършване е 2019 г.; - работи се и при виадукт на 37-и км, 37 920, 51-ви км; - на 18 март стартира ремонтът на 10 км от автомагистрала „Хемус“, платното в посока София – това е участъкът между пътен възел „Неофит Рилски“ и естакада „Девня“. Движението се извършва двупосочно в платното за Варна и скоростта е ограничена до 90. Необходимо е да се кара внимателно при спазване на временната организация за движение. Към момента на автомагистрала „Тракия“ продължават ремонтни дейности на седем обекта. Един от тях е мостът над река Елшишка при 89-и Продължават ремонтни дейности на останалите обекти – ремонт на асфалтови настилки по автомагистрала „Тракия“, със срок на завършване – май 2019 г. Средствата, необходими за финансово разплащане на изпълнените в предишен период обекти и за обезпечаване на текущи и бъдещи ремонтно-възстановителни работи по „Тракия“ и „Хемус“, са в размер на 225 млн. лв. Полагаме всички усилия за поетапно осигуряване на финансирането и възлагане на ремонтите с оглед привеждане на съоръженията и участъците в добро експлоатационно състояние. Обръщам внимание, че всички предприети мерки, включително ограничаване на движението за определен период, са за безопасност на пътуващите и привеждане на автомагистралите в безопасен вид ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Очевидно е, че няма да има въпрос от парламентарната група на „БСП за България“. Следва въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Заповядайте, господин Стоянов.

„Струма“ между общините Кресна и Сандански. Това до голяма степен, безспорно, облекчи не само трафика в района, но създаде и много по-добри, оптимални условия за по-бързото и безопасно придвижване и на хора, и на стоки. В този нов 24-километров участък бе изградена и така наречената интелигентна транспортна система, в която да бъдат включени съответно информационни елементи с оглед безопасността на движението по този нов участък, като електронни информационни табели, електронна сигнализация, електронна информация за метеорологичната обстановка и някои други такива. В тази връзка въпросът ми към Вас е: какво по същество представлява тази

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Стоянов, уважаеми дами и господа! Това е много интересен въпрос, защото за пръв път у нас има изградена интелигентна транспортна система в участъка между Кресна и Сандански. Тя е част от интелигентната транспортна система, която ще обхваща целия лот 3 на автомагистрала „Струма“ от Благоевград до Сандански. В България това е първата по рода си система и ще включва всички участъци в обхвата на лот 3 – 3.1 между Благоевград и Крупник, 3.1 „Железница“, 3.2 Крупник – Кресна, и 3.3 Кресна – Сандански. Интелигентна транспортна система е изградена в участъка между Кресна и Сандански и включва станции за броене и управление на трафика, видеонаблюдение, измерване на теглото на превозните средства и метеорологично наблюдение. Камери за видеонаблюдение са разположени на пътните възли „Сандански“ и „Струмяни“, както и в зоните за отдих. На четири места са инсталирани преброителни пунктове за трафика, а на две са разположени пътни станции за измерване на теглото на превозното средство в движение. В участъка има и две метеорологични станции, които ще отчитат температурата, влажността на въздуха, типа и качеството на валежите, видимостта на пътя, скоростта и посоката на вятъра, дебелината на водния слой върху асфалта, точката на замръзване на пътната настилка в зависимост от третирането с химикали, температурата на повърхността на пътя, и 5 см под асфалта. Предприети са мерки за изграждане на още една метеорологична станция в участъка с преобладаващи мъгли. проекта за интелигентна транспортна система е предвидено изграждането на общ контролен център за управление на трафика в целия участък на автомагистрала „Струма“ – в близост до началото на обекта при 359-и километър. Той ще започне работа след завършването на строителството на участъка между Благоевград и Крупник, тъй като изграждането на центъра е предвидено в тръжната документация на лот 3.1 от автомагистрала „Струма“. документацията на лот 3.3 е включено само изграждане на пътните станции и прилежащата им инфраструктура. Тъй като строителството на лот 3.3 завърши предсрочно и с цел изградената в участъка система да заработи самостоятелно, при условие че лот 3.1 все още е в процес на изграждане, в началото на октомври 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира процедура по възлагане на обществена поръчка за ремонт на помещение за ситуиране на временен контролен център в сградата на Областно пътно управление – Благоевград, и предвиждаме тази процедура да приключи в края на месец април 2019 г. В допълнение – интелигентна транспортна система ще бъде разработена и внедрена и на автомагистрала „Тракия“, като на 19 март бяха отворени две оферти за избор на изпълнител. Индикативната стойност е малко над 7 млн. лв. без ДДС и проектът ще се съфинансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Предвижда се в тунел „Траянови врата“ да бъде изградена уникална за България интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти – тя ще позволи чрез система от подвижни бариери при настъпване на инцидент в едната тръба трафикът да се пренасочва по другата. Съоръжението ще бъде с ново LED осветление, електронни информационни табели, светофарни уредби, хоризонтална и вертикална сигнализация, метеорологични станции при порталите. На автомагистрала „Тракия“ ще бъдат монтирани 40 електронни информационни табели и чрез тях шофьорите в реално време ще имат информация за възникнало събитие на пътя, което е бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване за актуалната пътна обстановка. При изпълнение на проекта ще бъдат монтирани и камери за измерване на средна скорост, мониторинг на трафика на определения участък. Целта е повишаване на безопасността на движение и спазване ограниченията на скоростта. Друга новост е монтирането на сензори за претегляне на превозните средства в движение – това ще позволи да се филтрират претоварените превозни средства и да се даде възможност за по-бързи и ефективни проверки. Очаква се по този начин значително да се намали износването и увреждането на пътната настилка и съоръженията на магистралата. Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда поетапно изграждане и въвеждане на интелигентни транспортни системи по всички магистрали в България, като целта е пряко свързана с повишаване на безопасността на движение на моторните превозни средства, спазвайки и директивите на Европейския съюз в тази област. Благодаря Ви. Следващият въпрос е от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Заповядайте, господин Али. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, въпросът на парламентарната група на ДПС към Вас е относно магистрала „Тракия“. Макар че Вие отчасти отговорихте на въпроса, ние държим да заострим Вашето внимание към този важен за България проблем. В участъка между Чирпан и Стара Загора, който е с дължина 40 км, и поради неравностите на пътното платно от месец септември миналата година до ден-днешен е въведено ограничение на скоростта 90 км/ч. Оттогава досега, уважаема госпожо Министър, са изминали близо шест месеца и ползвателите на тази пътна отсечка между Чирпан и Стара Загора в двете посоки недоволстват, и то с основание, тъй като не ограничението на скоростта, а спешният ремонт е решение на проблема. Магистрала „Тракия“, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, е възлова пътна артерия за цяла България и сигурно е с най-интензивен трафик. Имайте предвид, че наближава началото на туристическия сезон. Дори със скорост от 90 км/ч, най-вече в най дясната лента, пътуващите по пътната отсечка рискуват живота и здравето си, а в най-добрия случай рискуват да потрошат автомобилите си. В тази връзка моят въпрос към Вас е:

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Али, уважаеми дами и господа! Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчитат неудобствата, които тази пътна отсечка създава, както и ограничението, което е въведено с цел да предотвратим пътнотранспортни произшествия и за безопасност на пътуващите. Мярката, която се въведе – от 90 км/ч, всъщност изигра своята роля и там има чувствително намаление на броя на регистрираните пътнотранспортни произшествия. Проблемът с тази отсечка между Чирпан и Стара Загора е, че се отчита от пътните експерти, от експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“, че проблемът не е само в пътната настилка – горния пласт, който е в неравности, а проблемът е изцяло в конструкцията на пътя. трябва много ясно да се определят технологията и обхватът за извършване на ремонтните дейности на директното трасе, за което ние съзнаваме, че е необходим спешен и неотложен ремонт. Индикативната стойност на този ремонт е около 60 млн. лв. В бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ не бихме могли да го отделим като отделен обект за финансиране, така че ние ще търсим възможности за директно финансиране – целево, от държавния бюджет. Проучваме и законовата възможност да направим различно ограничение в двете платна, така че в едното пътно платно, в което са констатирани неравностите, да остане ограничението от 90 км и да помислим за повишение на скоростта в изпреварващата лента, която няма дефекти по пътното платно, така че да не изнервяме пътуващите, които имат възможност да карат с по-висока скорост в изпреварващата лента. лента. Предстои да се определи точно технологията за изпълнение на ремонтните дейности и укрепване на конструкцията на пътя с пътни експерти, с пътни пътни инженери, както и да определим дали е възможно и удачно да направим разграничение на скоростта на движение в двете пътни платна, с което да облекчим донякъде пътуващите в това направление между Чирпан и Стара Загора, преди да сме извършили ремонтните дейности. Нашето желание е през 2019 г. да стартират тези дейности. Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Следва въпрос от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Заповядайте, господин Христов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, във встъпителното си експозе отговорихте частично на въпроса, който сега ще задам, но все пак може би малко по-подробно. Както знаем, за изграждането на автомагистрала „Хемус“ от пътен възел „Боаза“ до път І-5 Русе – Велико Търново миналата година бяха отпуснати 1,35 млрд. лв. от републиканския бюджет. Моля да ни предоставите по-подробна информация относно сроковете – проектиране и строителство, на автомагистрала „Хемус“ в този участък, както и има ли проблем с отчуждаването на имоти по линията на бъдещата магистрала, които биха забавили процесите? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Госпожо Министър, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Христов, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже действително в отговора на основния въпрос засегнах участъците, които ще бъдат ремонтирани с отпуснатите от правителството целеви средства в размер на почти 1 млрд. 350 млн. лв., сега ще Ви дам информация, която е е допълнение и касае пътните участъци, в които имаме най-голяма готовност и можем да започнем строителни дейности в най-близко време. В момента се изработва технически проект за първия подучастък от км 87+800 до пресичане с път ІІІ 307, включително пътен възел „Дерманци“ с обща дължина 15,26 км, като със заповед е разрешено изработването на Подробен устройствен план и Парцеларен план за целия участък и същият се очаква да бъде внесен за разглеждане и одобрение от Националния експертен съвет. След одобряване на Парцеларния план и след допускане на предварително изпълнение на заповедта за одобряването му ще може да се заяви разрешение за строеж. В участъка от км 94 до км до км 94+960 до км 96+600 се засягат само общински имоти. Предвиждаме в началото на месец април да има издадено разрешение за него и да стартират строителните дейности. За участъка от пътен възел „Каленик“ до пътен възел „Славяново“ с дължина 19,2 км е завършено изработването на Технически проект със седем месеца предсрочно спрямо клаузите на Договора за проектиране. Със заповед е разрешено изработването на Подробен устройствен план, Парцеларен план, като в участъка от км 126+780 до 127+100 терен, в който се засягат два имота държавна собственост и един частен имот, би могло да се процедира издаване на разрешение за строеж, тъй като Парцеларният план се очаква да бъде внесен за одобрение на Националния експертен съвет по устройство на територията в началото на месец април. Очакваме строителните дейности да могат да стартират в края на месец април, ако набелязаните стъпки се изпълнят. Индикативната стойност и за двата обекта ще може да се определи след изготвяне на проектите. В заключение бих искала да изразя своята увереност, че изпълнението на целия проект върви успешно и има мобилизация на експертно и политическо ниво. политическо ниво. Вие споменахте преди малко това, което бави изпълнението на всички големи инфраструктурни проекти в България – отчуждителните процедури, които отнемат много време за процедиране. Министерството е в процес на изработка на предложение, което ще Ви предоставим за разглеждане и обсъждане, за даване възможност за предварително изпълнение преди окончателното завършване на съдебните дела по обжалване на оценките за отчуждените имоти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Продължаваме с втория кръг от въпроси към министър Аврамова. От парламентарната група на ГЕРБ заповядайте, господин Динев. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Министър, преди около година при изграждането на лот 3.1 от автомагистрала „Струма“ от Благоевград да Крупник, в близост до град Благоевград, археолозите се натъкнаха на археологически обект. Това породи доста голям публичен и медиен интерес. Строителството в същия участък беше временно спряно. Създаде се в същото време и експертен съвет, който трябваше да намери най-доброто решение, за да може, разбира се, да бъдат запазени археологическите ценности, а в същото време и в най-кратки срокове да бъде продължено и строителството на въпросния участък от автомагистрала „Струма“. Във връзка с това е и моят въпрос към Вас: бихте ли ни предоставили информация относно изпълнението на ангажиментите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с преместването и консервацията на археологическите находки и дали това временно спиране на изграждането на въпросния участък от автомагистрала „Струма“ ще бъде наваксано от изпълнителя, за да може лот 3.1 да бъде завършен в срок? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Динев. Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на въпроса на господин Динев. Благодаря, госпожо Председател. Изпълнението на посочения участък се извършва съгласно договорените срокове като известно забавяне има при реализацията на участъка от Благоевград до село Железница във връзка с открития археологически обект „Зелен дол – 2“ край село Покровник. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ работят активно за възможно най-бързо решаване на проблема, като Агенция „Пътна инфраструктура“ имаше ангажимент да разработи Проект за преместване и теренна консервация на част от археологическите обекти. Този проект вече е готов, като Агенция „Пътна инфраструктура“ стриктно спази всички разпоредби и решения на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към Министерството на културата, а именно: в кратък срок бе възложено изготвянето на Проект за преместване и теренна консервация на археологическите ценности с експозиционна стойност, част от археологическия обект „Зелен дол – Две от тези находки – римската фамилна гробница и раннохристиянската църква, ще бъдат преместени и консервирани, а римската баня и вила, които са извън трасето на магистрала „Струма“, ще бъдат запазени. През месец август миналата година Агенцията представи на заседание на Специализирания експертен съвет

На 25 февруари е разгледан и от експертен съвет. Предстои издаване на заповед за одобряването му от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Агенция „Пътна инфраструктура“ обаче предприе и допълнителни действия за защита на археологическите находки от неблагоприятни атмосферни условия през изминалата зима, като гробницата и всички зидове са покрити с геотекстил, за да се опазят от ниските температури и валежите. По предварително изготвен индикативен план-график се очаква през месец април тази година да свърши изпълнението на работата по преместване и консервация на археологическите структури. Има известно забавяне в изпълнение на лота, така че има вероятност да бъде отложен крайният срок за неговото изпълнение освен заради намерените археологически разкопки, така и заради преместване на три километра в края на трасето заради одобряване на трасето по лот 3.2 и неговото изместване.

Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, колеги! Внимателно слушах това, което

ще се случи. Искам да Ви попитам следното: имате ли информация, предприемате ли мерки и действия по въпроса за Североизточния регион? Този въпрос ще го разделя на два подвъпроса – единия на регионално ниво, другия на национално. На регионално ниво бих искал да получа отговор от Вас, и не само аз, а всички хора, които живеят около Добрич и курортен комплекс „Албена“, където натовареността на пътя Добрич – „Албена“ е средно около 2500 автомобила и автобуса на ден, превозващи стотици хиляди туристи през целия сезон – една гавра, която се получава вече за втора година с този път. Миналата година започна с големи усилия от страна на наши и колеги от ГЕРБ, представители от региона, един псевдоремонт, който завърши наполовина, и оттам нататък в остатъка от половината от 9 км се появиха едни лунни кратери, които стояха цяло лято. Всички хора бяха принудени да пътуват през тези кратери, защото, незнайно по какви причини, фирмата, която беше определена за изпълнител, изчезна – просто се изпари като дим, и отиде в друг регион да довърши, по незнайно какви нареждания, някаква друга поръчка.

има правен икономически анализ и има решение да бъде отдадена на концесия? Какви са действията на правителството за тази магистрала, която е част от

Благодаря, госпожо Председател. Приемам този въпрос като представяне на проблема, по който всъщност се работи. Да, знам. Всички колеги, които са от този район, нееднократно са идвали при мен, нееднократно са сигнализирали за този участък. Знам, че той не е довършен, и Ви уверявам, че 2019 г. тези километри, които са останали за довършване от пътя Добрич – „Албена“ ще бъдат ремонтирани и той ще бъде окончателно завършен. Във връзка с автомагистрала „Черно море“ – няколко са обектите в държавата, големи пътни обекти, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството и правителството имат идея да бъдат предложени на принципа на публично-частно партньорство. Един от тях е автомагистрала „Черно море“, другите са Русе – Велико Търново, тунелът под „Шипка“ и тунелът под „Петрохан“. Към момента няма изявен интерес от инвеститори специално за автомагистрала „Черно море“. Такъв има към изграждането на Русе – Велико Търново и тунела под „Шипка“. „Шипка“. Ще търсим възможности. В изложението, което направих в началото, и всички въпроси, които бяха зададени, и в моите отговори, се опитах да дам пълна информация за големите инфраструктурни обекти в България, които носят със себе си и големи стойности с тяхното изпълнение. С ресурсите, които могат да бъдат отпуснати от държавния бюджет, и със средствата по различни оперативни програми Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството се опитваме да направим възможното – в най-кратък срок България да има магистрален пръстен, като автомагистрала „Черно море“ е част от този пръстен, да има добри и скоростни пътища и магистрали в Северна България като приоритет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ няма да има. И от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Патриоти“ няма въпрос. Давам думата за отношение към изслушването на министър Аврамова. Господин Цветанов, заповядайте от името на парламентарната група на ГЕРБ. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, за нас е изключително полезен този дебат и това изслушване, което направихме днес, защото се вижда, че приоритетите на българското правителство продължават да се изпълняват по съответните етапи за продължаването и завършването на магистралния пръстен, с който Вие завършихте преди малко. Изключително важно е, че тол системата ще даде допълнително и финансов ресурс, който ще могат да се изпълнят съответните ангажименти. Годишно 330 млн. лв., които са от републиканския бюджет, вече ще бъдат ангажимент от тол системата да бъдат събирани в размер на около един милиард. Това, разбира се, ни дава много повече безопасност, много повече бизнес, много повече развитие на регионите, защото знаем, че за да се създават нови работни места, за да има инвеститорски интерес към дадени населени места, места, всеки гледа каква е инфраструктурата и какви са връзките, които могат да бъдат направени между съответните региони. Това, което е изключително важно за нас и Ви благодаря, че го подчертахте, а също имахте възможност да изложите и позицията на българското правителство, това е Северозападна България България и пътната магистрала, която е от Видин до Ботевград, защото знаем, че в момента най-голямата концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия е пътят в отсечката между Ботевград и Мездра. Радваме се, че вече има стартирана процедура, разделени са два лота, които в момента са в процедура. Надяваме се, че в рамките до 2023 г. ще имаме възможност за една по-безопасна пътна инфраструктура за жителите, които са от Враца, Видин и Монтана, да живеят и да пътуват по-спокойно и по-свободно по българските пътища. Това, което е изключително важно и тук трябва да се отчете, че приходните агенции на българското правителство успяха през миналата година да генерират един сериозен излишък, който даде възможност да направим процеса необратим за отсечката до Велико Търново с магистрала. Смятам, че с осигурените средства от правителството в размер на 1 млрд. 350 млн. лв. ни се дава възможност да казваме, че през 2022 ще имаме отсечката, която ще направи другата изключително важна връзка между Русе и Велико Търново. Всички знаем за сериозната концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия при този засилен трафик, който идва от Румъния и отива към Румъния, минавайки през град Бяла, знаем колко са Бяла, знаем колко са човешките животи, които бяха дадени през всичките тези години. Точно затова искам да Ви благодаря и да знаете, че българският парламент и всички парламентарни групи, идват на работа, които работят, ще Ви подкрепят, защото това е най-доброто, което може да има за България, а и това е мечтата на много български граждани, които винаги са казвали, че инфраструктурата е артерията за един организъм и артерията за икономиката на държавата. Точно затова смятам, че всеки, който излизаше преди години и казваше, че асфалтът не се яде, сега няма населено място, където да не се говори за подобряване на инфраструктурата и за връзката, която е изключително важна между малките населени места и големите населени места. Това означава, че правителството ще се възползва максимално, както с политиките, които прави – за приходните агенции повече ресурс, тол системата, която също ще подпомогне, но тук е изключително важно да кажем, че страната ни днес е оценена изключително добре, защото в новия финансов програмен период, който се предвижда за 2021 ние ще имаме около 4 млрд. лв. повече по оперативни програми, а това означава, че и за кохезионна политика ще имаме повече средства, които ще дадат възможност на българските общини да се възползват от подобряването точно на тази свързаност и повечето инвестиции, които могат да бъдат направени. Ние можем да отчетем днес и най-ниските нива на безработица, но също така можем да кажем, че икономическият растеж, който имаме в последните години, и прогнозата на Европейската комисия – да бъдем в топ петте държави на Европейския съюз с означава, че действително се движим в правилната посока. Искам да Ви благодаря за отделеното време и за този смислен дебат, който днес проведохме в българския парламент, и въпросите, които бяха зададени от всички парламентарни групи, за да може и обществеността, и народните представители, когато се прибират към своите избирателни райони, да могат да информират

Заповядайте, господин Веселинов, за отношение от името на парламентарната група „Обединени патриоти“. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Действително днес се проведе един смислен дебат, защото

няма напредък в много области. Мисля, че областта на регионалното развитие е една от областите, които категорично опровергават това. Опровергахме го с въвеждането на тол системата, с приемането на необходимата нормативна база, опровергахме го още при съставянето на правителството и преговорите за неговото съставяне, когато в центъра на дебата беше поставен фактът за неравномерното развитие на нашата страна, затова че системното насочване на инвестиции само в една малка част от територията на страната води до икономическо оживление в тази част, но пък обрича останалата част на икономическо изоставане. Помня, че в миналия мандат на парламента – Четиридесет и третото народно събрание, аз имах към предишния министър на регионалното развитие питане за съотношенията при инвестиции в пътна инфраструктура между Северна и Южна България. Тогава излезе една смазваща цифра – съотношение едно към шест в полза на Юга спрямо Севера. В този мандат беше заявена волята на това управление – на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, тази алогична концентрация на инвестиции да бъде преодоляна. Тогава помня, че министър Павлова ми каза, че са необходими 7 млрд. лв. и ще направим възловата структура в Северна България. Сега се вижда, че горе-долу половината от този ресурс вече е начертан и резервиран, за

инфраструктурата в Северна България няма да е пълноценна. Всички знаем колко е важно да свържем Русе с Велико Търново, тоест с автомагистрала „Хемус“, превръщайки целия път – от границата до гръцката столица, в магистрален. често нашите вътрешни отсечки, ние забравяме, че сме част от международни коридори и всъщност това може да бъде един изключително доходоносен източник, ако построим правилните трасета и съответно насочим правилните товаропотоци по тях. Мисля, че това ще се случи и то ще се случи в рамките буквално на следващите четири или пет години. В това отношение, госпожо Министър, Вие имате нашата подкрепа

парламентарната група на ДПС и на ВОЛЯ? Няма да има отношение. Да благодарим на министър Аврамова за участието ѝ в днешното изслушване. Съобщения за парламентарен контрол за 22 март 2019 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на три въпроса от народните представители Веселин Марешки – два въпроса; Веселин Марешки и Пламен Христов. 2. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на един въпрос от народния представител Радостин Танев. Танев. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Вълков; и Красен Кръстев. 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на пет въпроса от народните представители Калин Василев; Боряна Георгиева; Радослава Чеканска; Теодора Георгиева; и Даниела Дариткова. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на два въпроса от народния представител Диана Саватева. 6. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Александров.

с писмен отговор от народния представител Николай Александров. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; - два въпроса от народните представители Атанас Стоянов; и Даниела Димитрова към министъра на околната среда и водите Нено Димов; - два въпроса от народния представител Кръстина Таскова към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; министърът на вътрешните работи Младен Маринов; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев; и министърът на икономиката Емил Караниколов. Поради изчерпване на днешния дневен ред, колеги, закривам заседанието. Утре – редовно пленарно заседание, 9,00 ч.